Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 222. Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti prijedlog? Ne. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi je Klub Hrvatskih laburista-stranke rada i kolegica Nansi Tireli. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani predstavniče ministarstva, kolegice i kolege. Evo riječ je o jednom tehničkom zakonu kojim se u biti sprečava da se ista naknada onih operatera postrojenja koji su uključeni u sustav trgovanja emisijskim jedinicama da se ta ista naknada naplaćuje dva puta, dakle prvo po ovom zakonu, a drugi puta po Zakonu o zaštiti okoliša i naknade se imaju naplaćivati od 1.siječnja 2013.godine. Potrebno je skrenuti pozornost na to da se sredstva uplaćuju u fondu, a Vlada na prijedlog ministarstva po članku 100. Zakona o zaštiti zraka donosi plan raspodjele tih prikupljenih sredstava. Nažalost, plana još nemamo, a u njemu je trebala biti i sprovedena javna rasprava o tom nacrtu plana. Sredstva će tako sjedati na račun fonda i tamo mirovati isto onako kao što miruju sredstva u fondu već dvije godine. naime, projekta zaštite okoliša i energetske učinkovitosti nema. Natječaji za dodjelu sredstava se ne objavljuju. U tom članku 100. Zakona o zaštiti zraka između ostalog stoji da se sredstva koriste za smanjenje stakleničkih plinova, za financiranje obnovljivih izvora energije u cilju izvršenja obveze korištenja 20% obnovljivih izvora energije do 2020.godine, za ekološki sigurno hvatanje i geološko skladištenje ugljikovog dioksida osobito iz elektrana na fosilna goriva i određenih industrijskih sektora i podsektora uključujući i one u trećim zemljama i da su te mjere namijenjene i da se energetske učinkovitosti i izolacije odnosno osiguranje financijske potpore za rješavanje socijalnih aspekata u kućanstvima s nižim ili srednjim primanjima. Ministarstvo financija se određuje za dražbodavatelja koji će u ime RH obavljati poslove dražbe i emisijskih jedinica stakleničkih plinova u okviru sustava trgovanja tim emisijskim jedinicama a prema posebnom propisu kojim se uređuje dražba emisijskih jedinica stakleničkih plinova i ta je odluka na snazi od 8.studenog 2012.godine odnosno odluka Vlade RH. Jedna emisijska jedinica stoji 7 eura po toni CO2. Pravilnik o besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica donese je u veljači 2012.godine i po njemu će veliki zagađivači morati kupovati kvote. Cijena svih proizvoda koje ovise o kvotama, a tu spadaju električna energija, naftni derivati između ostalog posredno će morati vjerojatno poskupiti ili će imati nekakvo opravdanje da dodatno poskupe, a plana za financiranje mjera iz Zakona o zaštiti zraka nema. Zgodan je zato primjer Dioki-a i ESCO modela financiranja. Sredstva su namijenjena za povećanje energetske učinkovitosti zgrada, zgradrstvo u što spada stanovanje, uredi, javne zgrade, sudjeluju u emisijama CO2 posredno preko grijanja i el. energije za 65%. To je podatak za grad Zagreb. I sada ide evo onaj paradoks, umjesto da se sačuva proizvodnja stiropornih ploča u Dioki-u i pokrene građevinska operativa putem ESCO modela i na taj način obnovom dotrajalih i po očuvanju energije sramotnih fasada u RH mi ubijamo proizvodnju i građevinsku operativu šaljemo na čekanje. ESCO model je dakle kada govorimo o ESCO modelu govorimo o financiranju projekata energetske učinkovitosti kroz uštede. HEP ESCO osnovan je 2003.godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osnovan je 2004.godine, a 2012.godine ustrojen je i Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. To je naša energetska učinkovitost u Hrvatskoj. Ne iskorištavamo sunčevu energiju, ne potičemo obradu drvenog otpada u palete, ne iskorištavamo geotermalnu energiju, dakle ne iskorištavamo ništa ono što nam je da tako kažem Bogom dano. Ne mogu a da se ne vratim na stavak 3.članka 100. Zakona o zaštiti zraka i ponovim da se naknada koristi između ostalog i za ekološko sigurno hvatanje i geološko skladištenje ugljikovog dioksida. Ne bih htjela vjerovati, ne bih htjela čak ni sumnjati da će se ta naknada koristiti za TE 3 u Plominu i da će se sa tom prikupljenom naknadom plaćati HEP-ova proizvodnja el.energije u toj TE. Naime, ukratko cijelo vrijeme govorimo o strategijama, o strukturnim promjenama, o investicijama, o razvoju gospodarstva, turizma i svega ostalog. Strategijom razvoja ne samo Hrvatske nego i Istarske županije pogotovo da li smo jako veliki značajan akcenat na razvoj turizma, najveći udio u ukupnom broju noćenja u 2011.godini imala je upravo Istarska županija sa 19 milijuna noćenja ili u postotku učestvovala je sa 32%. Sljedeća županija koja je slijedi je Kvarner i gorje sa 13 milijuna noćenja i 10% manjeg učešća. Učestalost dolaska u turističko mjesto kada gledamo te podatke, prvi posjet je u postotku u prosjeku 38% u Istri, taj postotak iznosi 43%. Drugi posjet u neko isto mjesto iznosi u prosjeku u RH 21% U Istri je taj postotak 24,7% i najveći je u Republici Hrvatskoj. Dakle to iznosim zbog toga što su činjenice i analize koje radimo vezano za turizam vrlo decentne i vrlo jasne, govore nam da turista se vrlo rado vraća na ono mjesto gdje mu je ugodno. Međutim plašim se da turizam u Istri neće biti više takav kakvog smo naučeni da bude, da Istra neće više toliko moći učestvovati u ukupnom dohotku turizma Republike Hrvatske kako je učestvovala do sada jer zasigurno gadeći takve elektrane i investirajući i opravdavajući investicijski ciklus na takav način ne donosimo dugoročno dobro nego plašim se da donosimo loše. Ako investiramo u termoelektranu to je jednokratni iznos koji kao takav može opravdavat investicijski ciklus naše Vlade, međutim ako gledamo dugoročne pokazatelje i ako smo se decidirano odredili da budemo država turizma onda plašim se da moramo nekako drugačije postaviti cijelu tu računicu. ukupnu godišnju kvotu emisija CO2 u Republici Hrvatskoj ona iznosi 13 ukupno sa pričuvom. Od toga na subjekte koji su obveznici kupovanja emisija CO2, odnosno na popis postrojenja u Istri otpada 19,25% zajedno sa pričuvom, a ako izbacimo pričuvu onda taj postotak u Istri iznosi 21%. Ako uspoređujemo postotak proizvodnje stakleničkih plinova u Istri, postotku 21% sa postojećim termoelektranama 1 i 2, bez termoelektrane 3 koja je većeg kapaciteta od 1 i 2, onda mislim da ćemo biti u velikom problemu i to sada ne govorim samo kao građanka Istre, stvarno govorim razmišljajući dugoročno i pokušavajući složiti investicije u Republici Hrvatskoj u nekakve okvire naših strategija i u ono za što se zagovaramo i u ono što planiramo. Hvala. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem poštovani gospođo potpredsjednice. Kolegice Tireli, zapravo ovo bi više bio ispravak netočnog navoda, a ne replika, pošto ga nema koristim repliku. Vi ste rekli da Fond za zaštitu okoliša u 2012.godini da dovoljno ne ulaže u obnovljive izvore energije. To naprosto nije točno kolegice Tireli i 23. listopada u Zagrebu je potpisano 60 ugovora dakle za projekte obnovljivih izvora energije. Ukupno se u tih 60 projekata ulaže 54 milijuna kuna, a ukupna ušteda će biti preko 10 milijuna kuna u preko 60 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Dakle to su činjenice. **Zgrebec, Dragica Ja sam rekla da se dvije godine nije ulagalo, vi ste sad rekli da su raspisani natječaji i da će se uložiti, dakle to je neko buduće vrijeme za koje ćemo samo vidjet što će bit. Hvala. **Zgrebec, Dragica

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovane kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržati će prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ja samo na početku moram reći da je ovo jedna od rijetkih rasprava u Hrvatskom saboru na kojoj raspravi nema ministra ni njegovog zamjenika koji bi mogli odgovarati na pitanja nas zastupnika. Uz dužno poštovanje pomoćnika ministra gospodina … mislim da bi bilo dobro da je ovdje s nama ministar ili zamjenik ministra. Neovisno o tome kažem mi ćemo podržati u klubu HDZ-a ovaj zakon jer on praktično predstavlja nastavak, realizaciju i obveze koje Republika Hrvatska preuzima temeljem Zakona o zaštiti zraka koji je donesen prošle godine. Prema tome, to svakako da ćemo ovaj zakon podržati. Ali više od toga što gospodina ministra nema ovdje u Hrvatskom saboru činjenica je da je s aspekta zaštite okoliša i prirode ova godina za Republiku Hrvatsku možemo reći izgubljena. u proteklih godinu dana niti jedan od tri krovna zakona koja smo očekivali, koje je Vlada trebala dostaviti Hrvatskom saboru, dakle i Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o gospodarenju otpadom, koji su zakoni na određeni način nužni za implementaciju svih onih koje smo preuzeli u poglavlju 27.-Okoliš u postupku pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije praktično su gotovo stali i na njima se nje napravilo ništa. Čak štoviše, negdje čini mi se u travnju mjesecu završena je javna rasprava po prijedlogu tih zakona, a od tada pa do danas ministarstvo, resorno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nije napravilo ništa ili gotovo ništa, da budem iskreniji, iako su predstavnici ministarstva na matičnom Odboru za zaštitu okoliša i prirode najavili da ćemo do kraja godine imati dva od ta tri krovna zakona. No da se vratim sada ja ipak ovom današnjem zakonu. Rekao sam da ćemo podržati ovaj zakon kojim se postrojenja koja su uključena u sustav trgovanja emisijskim jedinicama isključuju iz sustava naplate naknade za emisiju CO2, te ujedno uvodi i plaćanje posebne godišnje naknade za tzv. za tzv. mala postrojenja, a to su ona koja emitiraju manje od 25000 tona stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj. Ono što je bitno napomenuti to je da ta naknada koju su dužni plaćati izvori emisija CO2 uvedena 2007. godine, da je tada iznosila 11 kuna po toni emisije, a da je od 1. siječnja 2008. godine ta naknada povećana na 14 kuna koliko se plaća i danas. osim te naknade ili svojevrsne kazne za emitiranje CO2 uvedene su tada i poticajne mjere koje su na određeni način subvencionirale postrojenja u Republici Hrvatskoj, energetska postrojenja da ulažu u bolje tehnologije kako bi emitirale manje količine CO2 i na taj način jasno imamo manjih troškova u svojem poslovanju. Ovo predloženo isključenje velikih postrojenja iz sustava obračuna naknade su opravdana i na tragu su svih dosadašnjih aktivnosti koje je provodila Vlada RH. Naime, Naime, i ovim donošenjem ovog izmjene i dopune ovog zakona praktično se nastavlja sa usklađivanjem pravne stečevine, odnosno hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU u dijelu koji se odnosi na energetiku. Naime, mi smo u postupku pregovora prihvatili određene obveze koje se odnose na 20% smanjenja emisije emisije stakleničkih plinova, 20% smanjenja, povećanja energetske učinkovitosti i 20% potrošnje energije koja dolazi iz obnovljivih izvora energije. Naime, ratifikacijom Kyotskog protokola koji je provedbeni dokument Okvirne konvencije o klimatskim promjenama Republika Hrvatska je preuzela obvezu količinskog ograničenja emisije CO2 u razdoblju od 2008. do 2012. na 95% količine u odnosu u odnosu na baznu godinu, a to je 1910. godina. Inače u svjetskim globalnim okvirima RH gotovo beznačajno sudjeluje sa emisijom stakleničkih plinova svega 0,1%. Tako kao što sam i rekao, dakle nastavak uključivanja i operatora postrojenja koji će od 1. siječnja biti uključeni u sustav trgovanja emisijskim jedinicama EU nastavak je dosadašnje aktivnosti koju smo preuzeli i ratifikacijom

Ovu shemu trgovanja emisije EU uvela je još 1. veljače 2005. godine, a u Republici Hrvatskoj možemo konstatirati da je u završnoj fazi uspostava sustava trgovanja emisijskim jedinicama koja jest u nadležnost Agencije za zaštitu okoliša koja je u stvari i uspostavila registar emisija stakleničkih plinova. Od 1.1.2010. godine postoji i obveza da takva postrojenja dostavljaju verificirana izvješća kojim RH točno raspolaže s podacima koliko je pojedino postrojenje u RH emitiralo stakleničkih plinova. Bitno je istaknuti da će se u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama nakon 1. siječnja 2013. godine biti obuhvaćena postrojenja iz industrijskog i energetskog sektora, termoenergetski objekti veći od 20 mega vata, rafinerije, koksare, metalna, cementna, papirna, keramičarska i staklarska industrija. U preostalim sektorima, a to je dio industrijskih procesa, uporaba otapala i drugih proizvoda poljoprivreda, gospodarenje otpadom, kućanstvo i promet provodit će se mjere sa ciljem ograničenja rasta emisija do 11% do 2020. godine, ali ovaj put u odnosu na baznu godinu, a to je 2025. godina. No, pored ove mjere koja bi trebala smanjiti emisiju stakleničkih plinova na području RH nužno je i kao druga mjera da se uspostavi sustav koji bi omogućavao potrošnju energije koja je proizvedena iz obnovljivih izvora energije. Nas u klubu Hrvatske demokratske zajednice stoga čudi, a o tome smo već puno puta rekli, Ministarstvo gospodarstva i ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva još uvijek nije iako je to u Proračunu RH za 2012. godinu bilo navedeno prišlo formiranju Agencije za obnovljive izvore energije. Čak štoviše u Zakonu o energiji kojega smo usvojili prije mjesec, mjesec i pol dana obveza prema kojoj bi se trebala osnovati Državna agencija za obnovljive izvore energije koja bi preuzela brigu za realizaciju za realizaciju preuzete obveze u RH da će se 20% potrošnje energije u RH osiguravati proizvodnjom iz obnovljivih izvora energije. Takva odredba zakonom je umanjenja na način da je omogućeno da se osnuje takva agencija ali nije nužna, nije pretpostavka, nije zakonska obveza. A za razliku od činjenice da nije uspostavljena i neće biti osnovana Agencija za obnovljive obnovljive izvore energije osnovan je Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije koji je u proteklih godinu dana nije napravio gotovo ništa na realizaciji investicija koje bi mogle preuzeti posao koji još uvijek nije niti započet, jer nije niti osnovana Agencija za obnovljive izvore energije. Mi u klubu Hrvatske demokratske demokratske zajednice tražimo da se ovaj Sabor upozna sa radom centra. Prema našim informacijama kojima raspolažemo čujemo da ministar financija nije podržao Izvješće o radu Centra za proteklo razdoblje. Bilo bi dobro s obzirom da su bar kada je zakon o centru donesen bila velika očekivanja od tog centra u prvom redu na izgradnji novih investicija u energetskom sektoru. Bilo bi dobro kažem, da Vlada RH odnosno Ministarstvo gospodarstva kao resorno ministarstvo nas upozna što je u dijelu izgradnje projekata, energetskih projekata u RH napravljeno i kakva je uloga centra i kakav je doprinos tog Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije bila u proteklom razdoblju. s obzirom da centar nije polučio barem prema našim saznanjima nikakve rezultate, s obzirom da nije osnovana Agencija za obnovljive izvore energije, s obzirom da nije donesen nitijedan od tri krovna okolišna zakona u RH, s obzirom da čujemo da ne idu dobro stvari ni na realizaciji izgradnje županijskih, odnosno regionalnih centara za gospodarenje otpadom u RH nas u klubu HDZ-a doista brine hoćemo li mi moći realizirati sve one obveze koje smo preuzeli u tom poglavlju zaštite okoliša u RH. No, kako to ipak je priča za jedan drugi zakon, kako to ipak nije nužno vezano uz ovaj zakon koji danas donosimo klub HDZ-a će podržati izmjene i dopune Zakona o Fondu o zaštiti okoliša i energetske učinkovitosti s time što inzistiramo da

Hvala. I klub HNS-a i kolega Ivica Mandić. Gospođo potpredsjednice, uvaženi pomoćniče ministra, uvažene kolegice i kolege. Evo ja bih možda na početku rekao da je ovo možda jedna od onih tema koja ne pobuđuje zanimanje zastupnica i zastupnika i klubova. Mi u HNS-u smatramo da je ovo jedna od vrlo važnih tema i da je ovo jedan od vrlo važnih potencijala koje nudi zaštita okoliša u RH. Ono što Ono što bi rekli da je vrlo bitno, da je RH po svom ustavnom uređenju odredila se da je jedne od najvećih vrijednosti ustavnog poretka RH zaštita i očuvanje okoliša i prirode. Upravo ovo o čemu danas govorimo u ovim korekcijama i u biti usklađivanju ovog zakona sa stečevinom EU upravo govori o tom resursu i o tom potencijalu koje RH ima. Hrvatska je Hrvatska je mala zemlja sa dobro očuvanim okolišem i to je jedna od izuzetnih razvojnih prilika. U biti sa ovim izmjenama i dopunama ovog predloženog zakona ovaj sustav se i nadograđuje po pitanju i zaštite i očuvanja okoliša i energetske učinkovitosti. Ovo je siguran sustav za zaštitu prirode i okoliša kao i financiranje energetske učinkovitosti. Znači, uz ove elemente o kojima sam govorio tu je vrlo bitno da ovaj zakon može imati za RH i određenu gospodarsku i razvojnu ulogu po pitanju prikupljenih sredstava u Fondu za zaštitu okoliša, po pitanju njegovog korištenja, a to je sve predvidio na običan način zakon koji se koji se odnosi na ovaj fond negdje još iz 2003. godine i što su dobre predispozicije i odlično stavljaju u funkciju ovih predloženih izmjena. Ove predložene izmjene na jednu ruku idu i onima koji onečišćuju i zagađuju okoliš da se te obaveze prema zagađenju okoliša ne naplaćuju dva puta. To smatramo dobrim. Da ovaj zakon usklađen sa pravnom stečevinom EU donosi vrlo točne tablice i vrlo točna mjerila na koji način se plaća zagađenje, a to je točno po 7 7 eura po jednoj toni ugljičnog dioksida u prostoru. Smatramo da na takav način ovaj fond ima i realne izvore i financiranja, ali je bitno da se ta sredstva preko dobrih projekata i dobrih mjera preko gospodarstva u zaštiti okoliša i zaštiti i elektroenergetskoj učinkovitosti i obnovi zgrada da se na pravi način ispoštiva i onda ćemo na pravom putu i znati iskoristiti i one obaveze koje RH ima

značajan je za budućnost RH da taj jedan od najvrjednijih potencijala što RH ima to je pitanje prostora, okoliša i nezagađenosti da u ovom vremenu koje je pred nama da na pravi način gospodarimo i čuvamo za generacije koje će doći, a sa ovim sredstvima koja se prikupljaju u ovom fondu sigurno se trebaju na najbolji način iskoristiti očuvanju i zaštite okoliša kao i elektroenergetske učinkovitosti obnove zgrada. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti ima zadatak da imamo ga u hitnom postupku, prvo i drugo čitanje, iz jednog prostog razloga da ovaj zakon bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2013. godine prava primjena ovog zakona je od 1.07.2013. godine kada očekujemo da će RH biti i punopravna članica. Zaključkom Vlade RH od 5.07.2012. godine da za pojedine odredbe Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost usklade se sa Zakonom o općem upravnom postupku te po pitanju određenih kazni. Također, odredbe Zakona o zaštiti zraka, NN 130/11. koje se odnose na postrojenja u kojima se obavlja djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi operateri su dužni ishoditi dozvolu za emisiju stakleničkih plinova. Naime, obaveza je da u tekućoj godini znači, u 2013. godini svi oni zagađivači koji u svojoj proizvodnji ispušaju stakleničke plinove ili plinove na bazi CO2, SO2 i dušičnog oksida su dužni prijaviti određene količine iz prošle godine i na temelju jasnih formula se izračunava koliko je to obaveza prema zaštiti koje se uplaćuje u fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izuzeće od ove obaveze, plaćanje naknade na …/Govornik za one pravne i fizičke osobe koje u okviru svoje djelatnosti imaju vlasništvo ili koriste pojedinačni izvor. Emisije CO2 uz normalno uz postojeće dozvole čija godišnja emisija stakleničkih plinova ne prelazi određenu količinu tona. Da su oni izuzete, da oni mogu imati naknade. Ono što je najbitnije, smatramo da je ovo usklađenje potrebno i da će Klub HNS-a vrednujući okoliš i zaštitu okoliša kao i projekte koji su vezani za elektroenergetsku učinkovitost prihvatiti i podržati ovakav prijedlog zakona koji je predložen. Hvala.